Колеги, прошу приготуватись до продовження нашої роботи.

Колеги, можем починати працювати. Переходимо до наступних питань порядку денного. Хочу вам повідомити, що наступний розділ у нас "Законопроекти з питань молодіжної політики і спорту", але, на жаль, на жаль, ще зараз немає усіх авторів, і тому ми переходимо… Зараз немає ще всіх авторів для доповіді. Це дуже короткі законопроекти, там буквально по дві-три правки. І тому поки прийдуть автори законопроектів ми переходимо до наступного проекту Закону про внесення змін до деяких Законів України щодо транскордонного співробітництва, це №6085. є прохання, щоб його підтримали розгляд за скороченою процедурою. Цей законопроект дуже довго готувався комітетом, і голова підкомітету Юринець Оксана Василівна довго наполягала, щоб його розглянули, прогресивний законопроект, який підтримується усіма фракціями. І в мене є прохання, щоб ми підтримали розгляд його за скороченою процедурою. Чи можу я розраховувати на вашу підтримку і розумінням,

Транскордонне співробітництво. Неконфліктний, позитивний законопроект. Я прошу зайняти робочі місця і приготуватися до голосування, колеги. Будь ласка. Будь ласка, заходимо. І я ставлю на голосування пропозицію розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо транскордонного співробітництва (номер6085), розгляд за скороченою процедурою. Прошу усіх підтримати і взяти участь в голосуванні, голови фракцій, прошу допомогти з мобілізацією народних депутатів. Отже, голосуємо, і я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, транскордонне співробітництво. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Колеги, будь ласка, прошу підтримати, голосуємо.

Не встигли. Зараз я ще раз поставлю. Колеги, зовсім неконфліктний законопроект, прогресивний і правильний законопроект, і Оксана Юринець доклала великих зусиль для того, щоб він був підготовлений і розглянутий Верховною Радою України. Я дуже прошу вас уважно підійти до голосування і підтримати розгляд за скороченою процедурою, колеги. Я прошу усіх зайняти робочі місця і я прошу приготуватись до голосування, і я ще раз ставлю на голосування, і прошу в залі підтримки. І я прошу підтримати розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо транскордонного співробітництва (6085)

За-152 Рішення прийнято. Потенціал в залі потужний. І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань європейської інтеграції Юринець Оксану Василівну. Будь ласка. Комітет з питань європейської інтеграції розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо транскордонного співробітництва (реєстраційний номер 6085) від 15.02.2017 року і вирішив рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу. Члени комітету виходили з того, що прийняття цього проекту закону забезпечить існування законодавчих підстав для утворення та діяльності об'єднань євро-регіонального співробітництва, європейських об'єднань територіального співробітництва, а також запровадження прозорих умов, державної підтримки проектів транскордонного співробітництва. Хотіла б наголосити, що станом на сьогодні питання транскордонного співробітництва регламентується законом, який було прийнято ще у 2004 році і який потребує оновлення. Наприклад, чинний закон не містить положення щодо діяльності об'єднань євро-регіонального співробітництва, які передбачені Протоколом 3 до Європейської рамкової конвенції про про транскордонне співробітництво між територіальними общинами та властями основного об'єднання і регіонального співробітництва. Крім того, з часу прийняття Закону про транскордонне співробітництво Європейським Союзом розроблено нові правові акти, що регламентують діяльність європейських об'єднань територіального співробітництва, діяльності яких Україна також може брати участь. Проблемою також є спосіб та форма державної підтримки транскордонного співробітництва. На практиці часто виникає ситуація, коли європейські партнери готові виділити кошти на проекти, проте українська сторона не може своєчасно та в повному обсязі виконати власних зобов'язань щодо співфінансування. Відповідно такі проекти взагалі не реалізовуються або їх реалізація затримується в часі. Тому існує нагальна проблема, вдосконалення в зазначені правові рамки з метою уможливлення діяльності нових організаційно-правових форм транскордонного співробітництва, що сприятиме розвитку цієї сфери, та матиме позитивний економічний і соціальний ефект для прикордонних територій. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради Будь ласка, 30 секунд. ЮРИНЕЦЬ О.В. У першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу за умови врахування встановлених зауважень і пропозицій, прошу підтримати. Це важливий законопроект, який дасть можливість якісно розвиватися нашому прикордонню. Шановні колеги, це справді надзвичайно важливий законопроект, долучення України до інфраструктурних проектів міжнародних тільки так, це має величезний потенціал і перспективу, зважаючи на те, що Україна має величезний транзитний потенціал. І я прошу всіх і підтримати, і прошу провести запис на виступи: два – за, два – проти, будь ласка.

тій редакції, в якій запропонований шановною колегою пані Юринець. Працював дуже серйозний авторський цех, фактично до підготовки цього законопроекту долучилися абсолютно представники всіх політичних фракцій, які представляють наш парламент. Важливий законопроект, який значно покращить функціонування наших організацій, які фактично ми запізнилися як мінімум на 3-4 роки від законодавства Євросоюзу. Ми зараз, фактично, цим законопроектом пристосуємо наше законодавство до законодавства Євросоюзу. Тим самим забезпечуємо наші території прикордонні до покращення співпраці і співтовариства. Дякую, прошу підтримати. Івченко Вадим Євгенович, будь ласка. Передає Альоні Шкрум. Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Колеги, дійсно, це приклад того законопроекту, який не потребує абсолютно грошей з державного бюджету, але налагоджує можливу і потенційну співпрацю між нашими територіями та європейськими територіями. Наразі, щоб ви розуміли, база взагалі нормативна щодо транскордонного співробітництва закладена ще законом в 2004 році. З того часу нічого не оновлювалося, нічого не змінювалося, і ми маємо дуже цікаві історії, дуже сумні, насправді, коли європейці хочуть виділити гроші Україні для підтримки транскордонного співробітництва і проектів, вони готові це зробити, це великі суми, які можуть допомагати розвивати окремі громади і території нашої країни. Але законодавча база застаріла, можливості немає, державне управління розхитане і дуже слабке, інституційна ефективність держави на нулі, і ці проекти або відкладаються, і ми просто втрачаємо можливості, гроші і opportunities для наших людей або взагалі не можуть бути

і показати ті результати, які, наприклад, завдяки транскордонному співробітництву показала Польща в свій час і дуже давно, і показати ефективність, нарешті, парламенту. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Вовк Віктор Іванович, передає слово Ігорю Мосійчуку. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Звичайно, співробітництво між інфраструктурними… між Україною і нашими сусідами дуже важливо, і наша фракція в першому читанні обов'язково підтримає цей законопроект. Але в той же час хотів би зупинитись на іншому, давайте подивимося, що відбувається з інфраструктурою в Україні і в першу чергу з "Укрзалізницею". На якійсь варшавській корупційній помийці знайшли цього рокера Войцеха Балчуна, привезли сюди і кажуть, він викоренить корупцію з "Укрзалізниці". що ми маємо? Не тільки те, що продовжується корупція, а й постійне зростання тарифів на перевезення, на грузоперевезення. Зростання тарифів на грузоперевезення – це зростання цін на полицях у магазинах, які відчує кожен українець, кожен український громадянин побачить цю так звану реформу. П'ятого червня закінчується контракт з Балчуном, і ми вимагаємо припинити його, провести нормальний, прозорий конкурс. Є достатньо мудрих і розумних українців, здатних керувати такими підприємствами. Більше того, треба гнати все правління "Укрзалізниці", тому що корупція сидить саме там. І всім відомо, як розподіляються потоки між державними підприємствами, між усім. Досить експериментів над українцями. Українська нація самодостатня, в нас достатньо порядних і чесних людей для того, щоб керувати і "Укрзалізницею", і всім іншим. Тому просимо гнати мітлою цих заробітчан назад.

Фракція "Опозиційного блоку" не буде голосувати за цей законопроект, бо він не відповідає необхідній реальній децентралізації влади в Україні. Але я хотів звернутися… звернути увагу на те, що в черговий раз відбувається сьогодні у стінах Верховної Ради: керівництво Верховної Ради весь час вносить законопроекти чи то про скасування перерви, чи то про інші речі, чи то про зміни Регламенту. починати треба з елементарної організації роботи Верховної Ради. Сьогодні, наприклад, порядок денний не був підготовлений вчасно. Його роздали, але таке враження, що головуючий порядку денного не бачив. В результаті законопроекти ставилися на розгляд як попало, депутати не розуміли, що відбувається. І, наприклад, коли розглядали законопроект про реформування транспортних засобів, спочатку доповідач почав доповідати інший законопроект, потім почав говорити про правильний законопроект, але чомусь запропонував його включити до порядку денного. Тоді так час було його приймати в першому читанні. І можливо, саме тому саме цей законопроект сьогодні вперше чи не вперше у Верховній Раді прийняли без голосів "Народного фронту". Але ми в черговий раз закликаємо керівництво Верховної Ради України вивчити Регламент Верховної Ради України, дотримуватися Регламенту Верховної Ради України і ефективно організувати роботу Верховної Ради України. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Оскільки було до мене звернення, маю відповісти. І у мене до вас є рекомендація: не обманювати ні депутатів, ні український народ і детально читати документацію Верховної Ради України. Хочу вам наголосити, і подетально наголосити, що порядок денний початково формується на засіданні голів комітетів. Потім він формується в четвер на засіданні представників фракцій. І хочу вас повідомити, що ні один представник від вашої фракції не брав участі в засіданні в четвер, повністю ігноруючи і роботу Верховної Ради і повністю ігноруючи організацію роботи. В четвер був затверджений тижневий порядок денний, який знаходиться на сайті Верховної Ради з четверга і до сьогодні, четверга на сайті Верховної Ради був порядок денний, включаючи і вівторок. У зв'язку з тим, що вчора був вихідний день, Погоджувальна рада відбулася зранку, фактично той самий порядок денний, в тій самій послідовності і був розданий народним депутатам України. Від четверга до вівторка він не змінився. Але для того, щоб це знати, необхідно читати документи Верховної Ради України, необхідно займатись професійно своєю діяльності, і в робочі дні займатись роботою і вивчати документи, які приймає Верховна Рада України. Всі законопроекти, які сьогодні були поставлені в порядок денний сесії і які ми розглядали, були сформовані ще в четвер, і від четверга до сьогодні вони були не змінені. Єдиний закон був перенесений, був перенесений волею залу, той, який був в порядку денному сесії. Тому працюйте над документами, читайте документи, вчіть документи, і, найголовніше, не обдурюйте український народ, бо це вже стає надто видимо і надто зрозуміло для всіх, ваші політичні маніпуляції і спекуляції. Дякую. Зараз від "Самопомочі" Олена Сотник. Будь ласка, включіть мікрофон. Дуже дякую. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". Дозволю собі все ж таки повернутися до тематики законопроекту. Даний законопроект стосується транскордонного співробітництва. І тут важливо наголосити на тому, що останній раз парламент вносив взагалі будь-які зміни до цієї сфери 13 років тому. За 13 років дуже багато чого змінилося. Ми з вами вже маємо Угоду про асоціацію, можемо фактично з вами декларувати, що вона є ратифікованою, залишилися лише технічні моменти для її остаточної ратифікації. Це закон, навпаки, я маю зазначити на відміну від попереднього виступаючого, він посилює громади. Він робить їх більш незалежними. Він дає можливість громадам співпрацювати з громадами інших країн, використовувати в тому числі бюджети технічної допомоги, посилювати співробітництво в економічній, в культурній сфері, в екологічній сфері. Це додаткова можливість отримання ресурсів для наших територіальних громад. Тому дуже прошу підтримати даний законопроект. Шановні колеги, через дві хвилини відбудеться голосування. Я прошу закликати депутатів в зал і прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Зараз заключний виступ. "Народний фронт" Максим Бурбак. Прошу включити мікрофон. Шановні колеги, звертаюсь до вас, щоби всі підтримали даний законопроект, тому що він поглиблює транскордонне співробітництво України і країн ЄС. Окремо хочу зазначити в беззаперечній підтримці фракції "Народного фронту" наших колег з Радикальної партії, ще минулого пленарного тижня ми публічно, відкрито виступили на підтримку ініціативи міністра інфраструктури Володимира Омеляна з тим, щоби контракт керівництва "Укрзалізниці" пану Балчуну не було продовжено. Хочу нагадати, сьогодні був останній день його контракту. Впевнений, що цьому "гітаристу" треба їхати назад до Польщі займатися концертною діяльністю, тому що діяльність "Укрзалізниці" він завалив повністю. Тому ще раз закликаю всіх підтримати даний законопроект. Дякую. Дякую. Прошу заходити в зал. Колеги, це можливість України долучитись до європейської інфраструктури, до побудови і долучення України до інфраструктурних проектів, особливо в Східній Європі. І тому я наголошую, що цей законопроект є надзвичайно важливий і прошу усіх взяти участь в голосуванні і підтримати, тим більше пропонується комітетом тільки за основу. І, якщо будуть якісь застереження, ми зможемо їх включити в процесі обговорення між першим і другим читанням. Тому я прошу переконливо, колеги, зайняти всіх робочі місця, приготуватись до голосування. Будь ласка, заходіть. Ми в кінці червня проводимо в Трускавці великий захід із спікерами парламентів і Польщі, і з представниками Словаччини, Угорщини, всіх тих країн, які мають на своїй території частину Карпат, з реалізацією загального інфраструктурного проекту "Європа Карпат", щоб будувати спільну інфраструктуру, залучаючи європейські кошти. Це буде величезна допомога для наших регіонів, які долучені до Карпат, і великий поштовх для того, щоб залучити кошти іноземні для будівництва українських доріг. Будь ласка, займіть робочі місця. Готові, так, можемо голосувати? Переходимо до голосування. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо транскордонного співробітництва, номер 6085, за пропозицією комітету за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати за основу 6085. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

Отже, колеги, наступний у нас розділ, це друге читання. Хочу наголосити, закони мають невелику кількість правок. Це комітет молоді і спорту, і тому я дуже прошу всіх бути в залі і приготуватись до роботи. Наступний проект Закону 5616 про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо започаткування службово-прикладного та військово-прикладного спорту. Це друге читання, тут всього кілька правок. І я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики та спорту Величковича Миколу Романовича. Будь ласка. Шановний пане Голово! Шановні колеги! На ваш розгляд виноситься, на друге читання, законопроект (№ 5616) про фізичну культури і спорт щодо започаткування службово-прикладного та військово-прикладного спорту. Усього до законопроекту від народних депутатів України надійшло 8 поправок. Пропонується комітетом врахувати 3 поправки, відхилити 2 та врахувати частково 3 поправки. Законопроектом пропонується визначити поняття службово-прикладного та військово-прикладного спорту та встановити додаткові гарантії спортсменам вищої категорії, які проходять військову службу у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, в правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах. що при доопрацюванні законопроекту до другого читання члени комітету не підтримали пропозицію авторів законопроекту щодо обмеження використання спортивних споруд заходів фізичних культури і спорту, що утворені у правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах для підготовки відповідних спортсменів до участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Тому була підтримана поправка членів комітету стосовно викласти частину шосту статті 30 Закону про фізичну культуру і спорт у такій редакції: "Спортивні споруди закладів фізичної культури і спорту, визначених у частині четвертій цієї статті, використовується для організації та проведення занять з фізичної підготовки військовослужбовців і працівників Збройних Сил України та інших військових формувань утворених відповідно до законів України, працівників правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб, підготовки відповідних спортсменів до участі у спортивних змаганнях". Це сприятиме забезпеченню конституційного права громадян займатися фізичною культурою і спортом незалежно від професії, роду занять і роботи. Прошу підтримати рішення комітету і прийняти законопроект у другому читанні та у цілому. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, всього дві правки. Тому я прошу зараз запросити депутатів в зал. Голосування відбудеться буквально за кілька хвилин. І ми переходимо до обговорення. Я буду називати відхилені правки. 2 правка, Гуляєв. Чи наполягає? Не наполягає. 5 правка, Гуляєв. Не наполягає. Таким чином, колеги, ми маємо повністю обговорений і узгоджений законопроект, важливий і необхідний для підтримки

я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо започаткування службово-прикладного та військово-прикладного спорту

Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Колеги, кожен голос має вагу. Будь ласка, займіть робочі місця. Я прошу підтримати в другому читанні та в цілому. Голосуємо. Прошу підтримати, прошу проголосувати.

За-221 Не всі встигли. Зараз я поверну. Колеги, я прошу всіх зайняти робочі місця, бракує чотири голоси. Не виходьте з залу, навпаки заходьте в зал. П'ять голосів тобто бракує. Колеги, це напрацювання великого колективу – Комітету з питань молоді і спорту, який зняли всі конфліктні питання, подали в парламент узгоджений законопроект. Я прошу всіх, колеги, зайняти робочі місця і приготуватись до прийняття рішення. Будь ласка, голови фракцій допоможіть. Готові, так? Я ставлю пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону 5616. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Я прошу проголосувати за повернення проекту Закону 5616. 5616. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Уважно, кожен голос має значення. За-221 Колеги, я думаю, ми не можемо ставити під ризик питання військово-прикладного спорту із-за відсутності дисципліни. Я прошу показати по фракціям. Фактично "Блок Петра Порошенка" – 97, "Народний фронт" – 62, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 20, Радикальна партія – 17, "Батьківщина" – 7, "Воля народу" – 3. Фактично всі фракції підтримують даний законопроект. Питання лише в дисципліні. Запросіть в зал, допоможіть, запросіть депутатів у зал. Я прошу Секретаріат Верховної Ради запросити депутатів у зал і прошу голів фракцій запросити депутатів у зал. Прошу зайняти робочі місця. Авторський колектив доопрацював повністю узгоджений законопроект. Прошу приготуватись до голосування. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо започаткування службово-прикладного та військово-прикладного спорту (№5616). Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати, колеги, кожен голос має значення. Голосуємо за повернення.

Колеги, якщо я поставлю повторне друге читання? Ну, чи скажіть мені, порадьте, що робити в цій ситуації. Колеги, зараз я поставлю пропозицію повторного другого читання. Чи ще раз? Останній раз поставлю повернення, якщо не буде голосів, поставлю повторне друге читання. Але, мені видається, безвідповідальним, коли ми говоримо про розвиток фізичної культури і спорту, але, що дуже важливо, військово-прикладного спорту, тобто виховання нашої молоді для захисту Вітчизни і для захисту України. І відсутність дисципліни призводить до того, що ми відкладаємо прийняття законопроекту. Давайте, будь ласка, запросимо ще всіх в зал. Прошу всіх ще зайняти робочі місця, я ще раз поставлю пропозицію повернутись і, будь ласка, займіть робочі місця. Колеги, всі можуть голосувати? Віка! Є карточка, так? Є. Отже, прошу всіх приготуватись, прошу максимально наблизитись до своїх карточок. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо започаткування службово-прикладного та військово-прикладного спорту (№5616). Прошу проголосувати, прошу підтримати. Уважно прошу всіх взяти участь в голосуванні. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати. Прошу проголосувати. За-230 І тепер я ставлю на голосування, будь ласка, залишайтесь на місцях, проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо започаткування службово-прикладного та військово-прикладного спорту (№ 5616) за пропозицією комітету… Ну поверніть, будь ласка. Ну, це ж одна хвилина, для чого виходити з залу. В другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати. Це вже прийняття рішення. Прошу проголосувати, прошу підтримати 5616 в другому читанні та в цілому. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги.

Наступний закон теж має невелику кількість правок, теж комітету молоді і спорту. І ми переходимо до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів (№2917). Це теж друге читання, тут правок є трішки більше, але небагато.

Ухвалення цього законопроекту спрямовано на удосконалення оздоровлення та відпочинку дітей. Під час підготовки до другого читання комітетом були внесені такі принципові правки: до категорії дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, тобто мають право на оздоровлення за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, включені діти, які проживають на лінії зіткнення. Передбачена можливість оздоровлення всіх дітей за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі зі здійсненням часткової оплати вартості путівок до оздоровчих закладів. Комітет також відмовився від скорочення терміну оздоровчої зміни, оскільки це унеможливлює нормальне оздоровлення дітей. Також були враховані правки Віктора Михайловича Пинзеника, які стосувалися перепрофілювання закладів оздоровлення і обмеження лише накладені на державні та комунальні підприємства. Тепер щодо питання, що викликало найбільші дискусії у сесійному залі під час розгляду законопроекту у першому читанні. Комітет підтримує пропозицію Міністерства соціальної політики України щодо запровадження Державного реєстру майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей. Існуючий сьогодні Державний реєстр закладів оздоровлення та відпочинку дітей дає лише інформацію про зазначені заклади, проте відсутня будь-яка інформація про майнові об'єкти, приміщення, земельні ділянки, яке цей заклад використовує у своїй діяльності. На сьогодні є непоодинокі випадки відчуження земельних ділянок оздоровчих закладів, їхнього цільового використання. Безумовно, держава має контролювати цільове використання закладів саме державної та комунальної форм власності. Хотів би наголосити, приватної форми власності це не стосується. Крім того, і батьки, і державні органи мають право отримувати інформацію про ці об'єкти, щоб мати можливість забезпечити якісне та безпечне оздоровлення дітей. Водночас, щоб стимулювати керівників оздоровчих закладів, комітет вважає за доцільне зберегти адміністративну відповідальність за неподання інформації саме до цього реєстру. Всього до законопроекту надійшло 79 поправок. Комітет пропонує врахувати 38 поправок, відхилити 26 поправок, врахувати частково 15 поправок. Прошу підтримати. Дякую за увагу. Дякую вам. Переходимо до розгляду правок. Скільки відхилених, пане Миколо? 27, так? 26 поправок відхилено, я буду їх називати. І, будь ласка, автори хто хоче взяти участь в обговоренні, зголошуйтесь. 2 поправка, народний депутат Іван Крулько. Не наполягає. 3-я. народний депутат Пинзеник Віктор. Наполягає. Будь ласка, пане Віктор. 16:41:21 ПИНЗЕНИК В.М. Шановні колеги, проект закону передбачає створення ще одного державного реєстру – реєстру установ закладів відпочинку незалежно від форми власності. Якщо державного чиновника цікавить, які бази відпочинку є в Україні, нехай відкриє Інтернет, для цього не треба створювати ще один державний реєстр і нести в зв’язку з цим додаткові видатки. Я вніс відповідну поправку щодо вилучення даного пункту з закону, прошу підтримати. Комітет вважає необхідним запровадження державного реєстру майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей, оскільки, з одного боку, держава має перевіряти цільове користування майнових об'єктів саме державної та комунальної форм власності, а з іншого боку, батьки мають право на отримання повної інформації про майнові об'єкти, якими користується заклад оздоровлення та відпочинку, а не лише про його юридичну назву. Комітет пропонує цю правку відхилити. Наполягають на голосуванні? І я ставлю на голосування поправку номер 3 народного депутата Пинзеника, вона комітетом відхилена. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати, будь ласка.

пряму направленість на те, щоб цей державний реєстр, який ми створюємо, щоб він запобігав від ліквідації, передачі під заставу, перепрофілюванню і використанню не за призначенням об'єктів державного оздоровлення та відпочинку, якщо, звичайно, вони не перебувають у приватній власності. І саме цю поправку я хотів включити до цього законопроекту, я прошу комітет підтримати її і прошу сесійну залу підтримати. Дуже важливо, щоб ми розвивали, а не скорочували мережу закладів, які надають послуги з оздоровлення для наших діток. Дякую. Пане Крулько, правки 44, 45, 46, 47 врегульовують питання тим, щоб саме державні і комунальні заклади

народного депутата Крулька, комітет цю правку відхилив. Хто її підтримує, я прошу проголосувати.

17-а, наполягає, будь ласка, пан Іван. більшість з них комітетом були якраз враховані в різних редакціях, але я дякую, що ми в цьому законопроекті заклали основну складову: гроші ходять за дитиною. Тепер кошти будуть направлятися саме в той заклад, де дитина найкраще отримає оздоровлення, а не туди, куди цю дитину пошлють. хочу сказати, що я прошу, щоб цю поправку ми теж проголосували, бо вона відкриває інформацію про дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, ця інформація має бути публічною. Але також хотів би сказати, щоб сесійна зала об'єдналася, проголосувала цей законопроект, я надалі знімаю всі свої поправки, щоб пришвидшити його розгляд. І прошу сесійну залу підтримати цей законопроект, який дійсно врегульовує питання оздоровлення українських дітей. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви не наполягаєте на цій 17-й? Пане Іван, на ній не наполягаєте на голосуванні? Добре, тоді я ставлю на голосування поправку 17 народного депутата Крулька, хто її підтримує, прошу проголосувати, комітет її відхилив. Прошу голосувати, будь ласка.

35-а, Оксана Продан. Не наполягає. 37-а, Крулько повідомив, що не буде наполягати. 39-а, Недава. Не наполягає. 42-а, Пинзеник Віктор. Наполягає. Будь ласка. Шановні колеги, дана поправка стосується обов'язку власників уже існуючих і новостворених закладів відпочинку повідомляти про себе в державний реєстр. Коли реєструється юридична особа, дані про статутну діяльність відомі в органах реєстрації, якщо один орган держави хоче дізнатись інформацію про це, він може це зробити, для цього не треба заставляти всіх повідомляти про себе в державний реєстр. Я прошу поставити мою правку і підтримати.

батьки, які хочуть подивитися, куди вони відправляють своїх дітей, також повинні знати, куди вони відправляють дитину, в які умови. Отже, колеги, я ставлю на голосування поправку 42 народного депутата Пинзеника, комітет її відхилив. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати.

майна. Власник вирішив припинити свою діяльність, а цією правкою ми кажемо, а ми тобі не дозволимо вийти з цієї діяльності. Ну це нонсенс. Ми ніколи не можемо розраховувати на приватні інвестиції, якщо ми будемо заставляти власника зберігати профіль діяльності, яку він започаткував. Я прошу поставити цю правку на підтвердження і не підтримувати її. Будь ласка, Микола Романович. 16:49:34 ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. 44 правка передбачає, що обмеження щодо цільового використання та збереження майна оздоровчих закладів стосується виключно лише закладів державної та комунальної форм власності. пропонує цю поправку врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, комітет цю правку підтримав і вона ставиться на підтвердження. Хочу наголосити, що хто підтримує позицію комітету, той зараз має проголосувати за цю правку. Тому я прошу максимально зараз змобілізуватися, зайняти робочі місця. Колеги, я ставлю на голосування на підтвердження правку 44 народного депутата Палатного прошу всіх підтримати цю правку. Це на підтвердження. І прошу всіх проголосувати "за". Прошу проголосувати на підтвердження правку 44. Прошу голосувати, прошу підтримати.

За-184 Рішення не прийнято. Якщо буде наполягання, ми зможемо до неї повернутися. ПИНЗЕНИК В.М. Шановний голово, я прошу потім передати мені ще на 47 правку. Що передбачає 46 правка: на майно закладів відпочинку не може бути звернуто стягнення. механізм стягнення в нас врегульований законами, ми не можемо передбачати різні режими стягнення, тим більше, що цей режим передбачається для державних і комунальних … Конституція забороняє нам розмежовувати підприємства за формами власності. Тому я прошу поставити цю правку на голосування, на підтвердження і не підтримувати її. Дана правка, 46 правка, передбачає, що норма щодо неможливості стягнення за борговими зобов'язаннями та передачі під заставу оздоровчих закладів стосується лише закладів державної та комунальної форм власності. Наголошую, саме державної і комунальної, про приватні заклади не йдеться. і 47-у, так? Але ви по ній окремо виступите, і ми окремо її поставимо, 46 правку. До речі, колеги, я хочу вам наголосити, це фактично є останні правки, які ми розглядаємо. І тому я прошу Секретаріат Верховної Ради України запросити депутатів в зал, через 2-3 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. І я прошу голів фракцій запросити депутатів в зал і зайняти робочі місця. Будь ласка, прошу усіх зайти в зал і приготуватись до голосування. Зараз я ставлю на голосування правку 46, народного депутата Палатного. Віктор Пинзеник ставить її на підтвердження. Комітет її підтримує. Отже, хто підтримує позицію комітету, а комітет вважає, що це одна з головних правок в законі, прошу проголосувати "за" і прошу підтримати. Ставлю на підтвердження 46 правку, і прошу усіх проголосувати і підтримати правку номер 46. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Прошу підтримати. І прошу зайняти робочі місця. Рішення не прийнято. Остання зараз буде правка, колеги, остання. Тому я прошу запросити усіх в зал. Ми переходимо до прийняття рішення буквально через одну-дві хвилини. Будь ласка, Віктор Пинзеник, 47 правка. Шановні колеги, у версії другого читання закону передбачена нова норма: у разі банкрутства органи влади вирішують питання про передачу закладів у державну та комунальну власність. Колеги, та в нас є законодавство з питань банкрутства, воно врегульовує процедуру здійснення банкрутства. Не може у нас до окремого сектору використовуватися абсолютно нова, інша процедура банкрутства. Порядок використання майна в ході банкрутства визначений чинним законом, і воно не може переходити в державну, комунальну власність. Я прошу поставити на підтвердження цю правку і не підтримати її. М.Р. 47 правка передбачає, що норма щодо передачі дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в державну і комунальну у разі його банкрутства стосується виключно – наголошую – лише державних і комунальних підприємств… підприємств… державної та комунальної форми власності. І думаю, що це є, напевно, той момент, коли ми намагаємося зберегти державну власність, тому що у нас дуже часто буває, коли державні підприємства банкротять, а потім передають у приватну власність. Тому комітет наполягає на цій правці. Дякую. Колеги, отже ставиться на підтвердження 47 правка. Прошу усіх заходити в зал, це вже остання правка. Прошу займати робочі місця. Комітет просить підтримати 47 правку і просить проголосувати за її підтвердження. І я ставлю на голосування правку 47-у народного депутата Палатного. Комітет просить її підтримати, колеги. Прошу підтримати. Прошу проголосувати 47 правку. Голосуємо. Прошу підтримати.

Шановні колеги, ми завершили обговорення правок. Зараз представник комітету Величкович Микола Романович порадить, як нам діяти в цій ситуації: чи голосувати в цілому, чи на повторне друге читання. Будь ласка, Микола Романович порадьте, як нам бути. Включіть мікрофон. Шановний пане Голово! Шановні колеги! Комітет наполягає на 44-й, 46-й, 47-й правках, тому що це стосується захисту якраз заходів державної і комунальної форми власності. дуже важливо, щоби… дуже часто, коли керівники чи горе-керівники намагаються обанкротити підприємство, таким чином, взявши якісь фінансові зобов'язання, передавати ці заклади в приватні руки. Таким чином ми цим законом і цими правками робимо, унеможливлюємо передачу в приватні руки підприємств державної і комунальної форм власності. Ми хочемо, щоби державні підприємства оздоровні, де оздоровлюються наші діти, залишилися в державній або комунальній формі власності. Тому просимо підтримати ці правки: 44-у, 46-у і 47-у – і до них повернутися, і ще раз проголосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Якщо ми повернемося і не проголосуємо, ви маєте потім озвучити рішення, чи приймати в цілому, чи на повторне друге читання. Величкович Микола Романович пояснив логіку тих правок: якщо зал дасть добро, ми до них повернемось, якщо ні, будемо голосувати закон в цілому. І тому я прошу, ми вже переходимо до прийняття рішення, всіх зайняти робочі місця. Будь ласка, заходимо в зал, займаємо робочі місця. Запросіть усіх депутатів в зал, і прошу всіх зайняти робочі місця. Отже, колеги, якщо буде воля залу, ми повернемось до цих правок, пояснив Микола Романович, в чому логіка тих правок. я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду правки 44-ої. Комітет просить повернутись до її розгляду. Прошу проголосувати, прошу підтримати комітет. Голосуємо, прошу підтримати. Це правка Палатного. Прошу проголосувати за повернення до цієї правки. Голосуємо, колеги.

Наступна 46 правка. Представник комітету пропонує повернутись до неї, поскільки без неї закон може втратити свій зміст і суть. Будь ласка, займіть робочі місця. я ставлю пропозицію повернутись до правки 46 народного депутата Палатного. Прошу підтримати комітет і проголосувати за повернення до правки 46. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

Рішення не прийнято. І остання, просить комітет повернутись до правки 47 теж народного депутата Палатного. І прошу підтримати комітет і проголосувати за повернення до правки 47. Прошу проголосувати. Прошу повернутись. Прошу проголосувати.

За-203 Рішення не прийнято. Тому, колеги, ми переходимо до прийняття закону в цілому. І я прошу приготуватись до голосування, ми переходимо до прийняття рішення, колеги. Будь ласка…

Отже, колеги, комітет вважає, що все одно необхідно закон голосувати, що все одно там є позитивні новели, важливі. І я прошу приготуватись до голосування. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей. Збереження мережі дитячих оздоровчих закладів (№ 2917) за пропозицією комітету в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати. 2917 за основу і в цілому. Голосуємо! Колеги, прошу підтримати.

За-252 Закон прийнятий. Переходимо до наступного питання порядку денного. Дякую, Микола Романович, за добре підготовлену роботу. переходимо до наступного проекту Закону про внесення змін до статті 48 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань екологічної політики Москаленка Ярослава Миколайовича. Буде від комітету доповідати, колеги, у мене зазначено: Москаленко. Хай доповідає Рибак? Це друге читання, хлопці. Це є друге читання, і тут всього, всього-на-всього дві правки. Питання тільки за доповідачем. У мене зазначено: Москаленко. Я, з вашого дозволу, запрошу до трибуни Москаленка Ярослава Миколайовича. Будь ласка, доповідайте. проект Закону України про внесення змін до статті 48 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (реєстраційний номер 5297). В законопроекті вносяться зміни до частини другої статті 48 "Про статус "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", згідно з якими пропонується поновити право на отримання щорічної допомоги на оздоровлення для дітей, які втратили внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків та евакуйованих із зони відчуження в 1986 році. Проект закону не потребує додаткових видатків з державного бюджету України. Кошти для проведення виплат зазначеної категорії громадян у 2016 році передбачені бюджетною програмою "Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", головним розпорядником якого є Міністерство До закону було внесено 7 пропозицій народних депутатів України, які наведені в порівняльній таблиці до зазначеного законопроекту. В ході обговорення народними депутатами пропозиція перша і сьома були прийняті, шоста були відхилені в зв'язку з тим, що потребують додаткових видатків. Комітет розглянув на своєму засіданні проект Закону (реєстраційний номер 5297) та рекомендує Верховній Раді України прийняти його у другому читанні та в цілому як закон. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Колеги, наголошую, що є всього кілька правок. Я буду їх оголошувати. 4-а, народний депутат Левченко. Чи наполягає? Наполягає. Включіть мікрофон, будь ласка. Пане Ярослав, пане Ярослав Москаленко, верніться на трибуну. Ага, добре, будь ласка. Ви поки виступайте. Та він повернеться, пане Юрій. Виступайте.

Справа в тому, що для того, щоб цей законопроект не був декларативний, як дуже часто відбувається в схожих законопроектах, то пропозицію щодо розміру компенсації та допомоги доцільно доповнити положеннями, які б закріпили на рівні закону, саме закону, мінімальний гарантований законом розмір компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробуваннях, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській ЧАЕС, інших ядерних аварій. Тому що зараз, як тут прописано, мінімалка не пропонується, пропонується загальна фраза, що розмір, встановлений Кабінетом Міністрів України… Ми дуже часто, ми знаємо, як Кабінет Міністрів України за всі роки незалежності, як він ставиться,на превеликий жаль, до наших героїв-чорнобильців. Тому я пропоную встановити мінімальну компенсацію, що одноразова компенсація, передбачена частиною першою цієї статті, виплачується у розмірі не меншому ніж три мінімальні заробітні плати. Це не менше, воно може бути більше, але не менше. Бо так, як зараз прописано, воно взагалі нічого не гарантує, насправді… Дякую. Я ставлю на голосування поправку номер 4 народного депутата Левченка. Комітет її відхилив. Хто підтримує 4 поправку, прошу проголосувати.

і країну захищають, ставиться погано, так і до чорнобильців ставиться жахливо. Тільки що 119 депутатів голосували за цю річ. Я закликаю всіх чорнобильців, всі родини чорнобильців подивитися, хто поіменно не голосував за цю поправку. Моя поправка номер 5 стосується того самого питання. закликаю Верховну Раду не приймати в черговий раз черговий декларативний законопроект. Які зараз пропіаряться і скажуть, бачите, як ми допомогли чорнобильцям, а реально потім Кабінет Міністрів встановить розмір допомоги на рівні 50 гривень, так? А проголосуйте мінімальну суму, можна не позахмарні речі, а просто, щоб була мінімальна гарантована сума хоча би на рівні трьох мінімальних заробітних плат. І тоді це буде, справді, дієвий законопроект, а не бутафорія як майже все в цій залі. Прошу, будь ласка, проголосувати за мою поправку номер 5. Дякую. Дякую вам. Я ставлю на голосування поправку номер 5 народного депутата Левченка. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану поправу, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. За-125 Рішення не прийнято. Хочу повідомити вам, зараз ми будемо обговорювати останню поправку, відповідно через дві хвилини відбудеться голосування. І я прошу запросити в зал народних депутатів України, через дві хвилини ми переходимо до прийняття рішення. 6 поправка, народний депутат Левченко. Наполягає? Будь ласка, включіть мікрофон. Дякую. Остання моя поправка до цього законопроекту стосується того ж самого питання. Перші дві поправки стосувалися одноразової компенсації, а остання поправка стосується щорічної допомоги, яка хоча передбачена частиною другою цієї статті так само не прописано конкретний мінімальний розмір для цієї щорічної допомоги. Це буде означати те, що знову герої чорнобильці будуть або взагалі нічого не отримувати, або отримувати копійки абсолютно співмірні до їхнього внеску до нашого з вами житті, існування сьогодні, знаєте, фізичного, а не просто. Тому я пропоную доповнити законопроект наступним абзацом, що щорічна допомога передбачена частиною другою цієї статті виплачується у розмірі не менше ніж одна мінімальна заробітна плата, знов-таки не менше хоча би однієї цієї мінімальної заробітної плати нещасної, щоб ви… щоб люди отримали, справді, підтримку, справді, допомогу, а не потім знову їм давали 50 гривень раз на рік. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. І я ставлю на голосування поправку номер 6, це остання поправка, народного депутата Левченка. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати. Голосуємо. За-127 Рішення не прийнято. Отже, колеги, ми завершуємо обговорення. Дякую, вам Ярослав Миколайович, за доповідь. І ми переходимо до прийняття рішення. Прошу всіх зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті 48 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (№5297) в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, 5297 в другому читанні та в цілому. Прошу підтримати.

Таким чином, колеги, ми пройшли блок питань другого читання, і переходимо до блоку питань першого читання. Нагадаю, ми Закон про транскордонне співробітництво вже розглянули, нас питання в цьому блоці - це є проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо гарантування реалізації конституційного права людини на страйк (№4639). І комітет просить підтримати пропозицію розгляду за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, будь ласка.

За-168 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді заступника міністра інфраструктури Лавренюка Юрія Федоровича. Будь ласка. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, на ваш розгляд виноситься проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо гарантування реалізації конституційного права людини на страйк (реєстраційний номер 4639), внесений Кабінетом Міністрів України. Проект закону розроблено з метою приведення законодавчих актів у відповідність із вимогами конвенції та практики Європейського Суду для врегулювання на законодавчому рівні питання реалізації працівниками транспорту конституційного права на страйк. Законопроектом вносяться зміни до законів України про транспорт і про порядок вирішення колективних трудових спорів. Згідно з цими змінами у статті 18 Закону України "Про транспорт" визначається, що працівниками підприємств транспорту надається право на страйк відповідно до законодавства. А стаття 24 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів" доповнюється положенням, яке забороняє проведення страйку, якщо припинена працівниками робота є загрозою національній безпеці держави. Прийняття запропонованих змін проекту закону надасть можливість працівникам транспортної галузі захищати свої законні права та інтереси методами цивільного протесту, як це передбачено статтею 44 Конституції України та Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів". Окрім цього, запропоновані зміни забезпечать належне звітування перед Комітетом Міністрів Ради Європи, а також усунуться підстави для надходження скарг до Європейського Суду заяв проти України. Дякую за увагу. Прошу підтримати дуже важливий проект закону. Дякую. Будь ласка, для співдоповіді слово надається голові Комітету з питань транспорту Ярославу Дубневичу. Пане Ярославе, слово для співдоповіді.

Шановні народні депутати, на ваш розгляд подається законопроект, покликаний привести чинне законодавство, що регулює право працівників транспорту на страйк у відповідність до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та рішень Європейського Суду. Рішенням Європейського Суду з прав людини встановлено, що існуюча сьогодні заборона проведення страйку на підприємствах транспорту, пов'язаних з перевезенням пасажирів, суперечить статті 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Проектом пропонується встановити, що працівники транспорту мають право на страйк у загальному порядку, передбаченому Законом України про порядок вирішення колективних трудових спорів. При цьому пропонується встановити, що проведення страйку забороняється, якщо припинення працівниками роботи створює загрозу національній безпеці. ми виконаємо рішення Європейського Суду з прав людини, усунемо підстави для аналогічних звернень до Європейського Суду та виплат сатисфакції. підтриманий Головним науково-експертним управлінням Верховної Ради України, Уповноваженим з прав людини Верховної Ради України, Національною службою посередництва та примирення, відповідає Конституції України та антикорупційному законодавству. За результатами обговорення, комітет 7.09.2016 року рекомендував проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гарантування реалізації конституційного права людини на страйк (реєстраційний номер 4639) від 11.05.2016 року, внесений Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу. Крім того, при опрацюванні законопроекту було виявлено невідповідність частини третьої статті 24 Закону України про порядок вирішення колективних трудових спорів, прийнятий у 1998 році, нормами Закону України про правовий режим надзвичайного стану, прийнятий у 2000 році. В частині прийняття спільного акту Верховної Ради України завершити. ДУБНЕВИЧ Я.В. Заборона страйку у разі оголошення надзвичайного стану. Такий акт не передбачений Конституцією України. Тому пропоную частину третю статті 24 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів" привести у відповідність до Конституції України та Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану". І прошу підтримати прийняття законопроекту 4639 за основу, з врахуванням таких пропозицій. Пункт 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції… У статті 24 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів, конфліктів" ("Відомості Верховної Ради") частину першу після слів "створює загрозу" доповнити словами "національній безпеці України". Частину третю викласти в такій редакції: "В разі введення надзвичайного стану може бути заборонено проведення страйків в умовах воєнного стану проведення страйків забороняється". Прошу підтримати даний законопроект за основу. Дякую за увагу. записатися від фракцій. І ви чули позицію комітету, що пропонують проголосувати в першому читанні у викладеній редакції з правками. Прошу врахувати під час обговорення ці пропозиції. Проводимо запис, будь ласка. Від "Народного фронту" Ігор Алексєєв. Будь ласка, Ігорю Алексєєву. Передає слово Ємцю, народному депутату. Пан Олексій, будь ласка. Шановні колеги, Леонід Ємець, фракція "Народний фронт", місто Київ. Звичайно наша фракція буде підтримувати цей законопроект за основу, оскільки право на страйк воно дійсно визначено Конституцією і є невід'ємним правом українського громадянина. Але зараз я би хотів, користуючись нагодою, якщо ми вже говоримо про права людини і громадянами, забезпечені і гарантовані Конституцією, згадати, що у нас є Дякую. самостійно визначатись, як їй влаштовувати своє місцеве самоврядування, де будувати будинки, який план містобудування затверджувати, які реформи на місцях проводити, мати районні ради чи не мати районні ради. Це право мало б визначатися місцевим референдумом. Конституцією України прямо передбачено, що місцевий референдум – це одна із форм прямого волевиявлення громадян. На жаль, на сьогодні український парламент не спромігся забезпечити цю конституційну норму. Тому, однозначно підтримуючи право на страйк, вимагаємо голосування за Закон про місцевий референдум. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, від Радикальної партії народний депутат Купрієнко передає слово Ляшку. Просимо вас. Шановні колеги! Українці повинні мати не лише конституційне право на страйк. Конституції є ще права на роботу, зарплату, охорону здоров'я, соціальне забезпечення, але, на превеликий жаль, ці конституційні права не дотримуються. Я хочу повідомити про те, що влада намагається зараз обмежити трудові права громадян. У новій редакції до другого читання підготовлено проект Трудового кодексу. Це абсолютно драконівський документ, який обмежує права людей найманої праці. Зокрема, малолітні діти можуть навіть у нічний час працювати, вагітні жінки, жінки з дітьми, одиначки можуть працювати надурочно без будь-яких виплат за надурочну роботу. У новій редакції Трудового кодексу скасовується доплата за роботу найманих працівників у святкові дні, у вихідні дні, у нічний час. Суттєво влада намагається обмежити права профспілок. Тобто цей кодекс, Трудовий кодекс, який мав би захищати права людей найманої праці, бути балансом між роботодавцями і людьми найманої праці, сьогодні влада робить абсолютний перекос у сторону роботодавців, обмежуючи, драконівськи драконівськи позбавляючи прав людей найманої праці. Я хочу повідомити мільйонам українців про те, що команда Радикальної партії захищає людей найманої праці, і ми зробимо все залежне, щоб захистити їхні трудові права і і першу чергу право на достойну оплату. Саме тому ми добиваємося радикального підвищення зарплат для того, щоби люди могли зводити кінці з кінцями і годувати свої сім'ї. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, від "Опозиційного блоку" народний депутат Долженков. Йому передає слово Юрій Павленко. Просимо вас. Шановні громадяни України, тут дуже дивна практика відбувається в цих стінах, тому що дуже багато законопроектів з дуже такими гарними назвами, зокрема, цей законопроект, який ми розглядаємо – "щодо забезпечення реалізації конституційного права на страйк". Але він не відповідає суті цього законопроекту. Чому? Тому що в цьому законопроекті, фактично, пропонується обмежити конституційне право на страйк випадком наступного характеру: у випадку, якщо буде створена загроза національній безпеці. Багато людей говорили про те, що право на страйк є конституційним правом. Конституційні права і свободи не можуть обмежуватися, окрім випадків, встановлених Конституцією. І Конституція ці випадки встановлює. У випадку запровадження воєнного стану, надзвичайного стану допускається обмеження конституційного права, зокрема, конституційного права на страйк. Для чого приймають цей законопроект? Для того, щоб без запровадження надзвичайного стану або воєнного стану в порядку, визначеному Конституцією, у чинної влади була можливість "закрити рота" тим колективам, які не згоді з умовами або колективних договорів, умовами оплати праці, створює національну… це загрожує національній безпеці". Хочу наголосити, що це стосується не тільки підприємств транспорту, оскільки вносяться зміни до статті 24 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів", це створюється загроза збиратися людям, припиняти роботу для того, щоб влада звернула на них увагу, а не просто шляхом направлення електронних, письмових, індивідуальних, колективних петицій, а саме щоби звернула влада на них увагу і вирішила нагальні проблеми, зокрема, трудові права громадян, які цим законопроектом обмежуються. Тому чинне законодавство передбачає чинні механізми щодо обмеження конституційних прав. А підтримувати цю законодавчу ініціативу, я вважаю, неправильно. Дякуємо. Будь ласка, виступ тепер від "Самопомочі". Народний депутат Наталія Веселова. А потім групи і фракції, які ще не записалися, доєднаються до обговорення. Передає слово Семенухе. Просимо вас, будь ласка, пане Романе.

Шановні колеги, шановні наші громадяни, законопроект, дійсно, є потрібний, але я хочу звернути увагу на дещо інший аспект. Два з половиною роки роботи цього парламенту, другий уряд, і це є перший законопроект, який є направлений на виконання тих зобов'язань, які взяла Україна, ратифікувавши Конвенцію по захисту прав людей. Україна, на превеликий жаль, займає сумне, друге місце по кількості рішень, винесених проти України Європейським судом з прав людини. Комітету міністрів Ради Європи знаходиться більше 1 тисячі 200 рішень, винесених проти України за позовами наших, українських, громадян, які знаходяться на моніторингу і які не виконуються державою Україна. Даний законопроект направлений на усунення тих проблем, які виникли зі справи "Веніамін Тимошенко проти України", та інші, стосовно страйків. Разом з тим, проблема, яка піднімається у цьому законопроекті, не до кінця вирішується, тому що питання національної безпеки, яке, дійсно, згадується в конвенції, в даному законопроекті абсолютно, жодним чином не конкретизується. Хто буде визначати, в яких випадках існує загроза для національної безпеки, хто буде застосовувати ці обмеження, є абсолютно незрозуміло з цього тексту законопроекту. В результаті прийняття саме такої редакції обмеження може бути більшим, а не меншим, ніж те, що існує станом на сьогоднішній день. Тому законопроект потрібно приймати у першій редакції, але у другій редакції у другому читанні приймати лише після того, коли буде визначено, хто, в який спосіб і в яких випадках приймає рішення, які дії становлять небезпеку національній безпеці. Дякую. Дякуємо, шановний колего. І зараз, будь ласка, ще два виступаючих. Від "Батьківщини" народний депутат Євтушок. І потім від "Волі народу" ще Мельничук. Чи ви вже позафракційний? Сергій Євтушок, Рівненщина, "Батьківщина". Шановні колеги, даним законопроектом вводиться додатково підстава заборони проведення страйку. Я погоджуюся повністю з виступаючим з "Народного фронту" про те, що саме на місцевих референдумах, саме на референдумах національного рівня можна, запитавши у людей, чітко зрозуміти їхню позицію. Зараз "Батьківщина" звернулася за тим, аби провести і запитати у громадян України, чи готові громадяни України України продати сільськогосподарську землю. Влада, на жаль, цього не чує і забороняє це проводити, подавши до суду дану нашу пропозицію. Тому ми чітко і категорично засвідчуємо, що ми маємо запитати однозначно у профспілок, приймаючи такі закони, провести обговорення, лише тоді

Даний законопроект 4639 – це перший крок до обмеження прав громадян із фактично тих законопроектів, які були… так звані закони 16 січня. Мені дивно чути, як кажуть: "Нам потрібно обмежити права свободи громадян, щоб менше позивалися до Європейського Суду". Так не порушуйте, судді, прокурори, влада, не порушуйте права громадян і не будуть позиватися!

і приготуватися до прийняття рішення. Я прошу і секретаріат Верховної Ради, і голів фракцій запросити депутатів в зал. Ми переходимо до прийняття рішення, займаємо робочі місця. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо гарантування реалізації конституційного права людини на страйк (№ 4639) за пропозицією комітету лишень за основу, колеги, лишень за основу. Всі, які є пропозиції і правки, ми зможемо їх внести під час розгляду до другого читання. Я прошу зайняти робочі місця колег депутатів. Я прошу зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування 4639 за основу. Кожен голос має значення, прошу всіх взяти участь у голосуванні. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Прошу проголосувати.

Я поставлю раз на повернення. Але на моїх очах виходять з залу депутати під час голосування, і це для мене є великою дивиною. Зараз я… надто довго комітет чекав розгляду цього законопроекту. Зараз я поставлю пропозицію повернутись до його розгляду. Прошу приготуватись до голосування. І ставлю пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо гарантування реалізації конституційного права людини на страйк, номер 4639. Прошу підтримати пропозицію повернутись до розгляду даного законопроекту. Прошу проголосувати, голосуємо.

Немає голосів. Я на повторне комітетом доопрацювання, я поставлю пропозицію. На повторне перше читання. Колеги, давайте ми навколо цієї пропозиції, вона об'єднає нас усіх, колеги. Колеги, я можу розраховувати на те, що вона буде об'єднана ця опозиція? Направити до комітету для підготовки на повторне перше читання. Будь ласка, Дубневич, одна хвилина. І голосуємо. Будь ласка. Шановні колеги народні депутати! Ну, справді, як кажуть, вгадали всі букви, не зуміли прочитати. Я говорю про тих, хто каже, що цей законопроект навпаки забороняє страйки і ще більш жорсткішу ставить норму. вчитайтеся, в попередній нормі в статті 18 заборонено страйки на підприємствах, які провозять, пасажирські перевезення. А в новій редакції статті 18 сказано, що згідно колективного договору, трудових спорів та конфліктів мають право проводити страйк. Я прошу підтримати хоча би на повторне друге читання, щоб ми більш чіткіше прописали і підготовили цей законопроект. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, колеги. Прошу приготуватися до голосування. Ми вже обговорення завершили. Всі фракції мали можливість виступити. Я поставлю ще раз пропозицію повернутись, якщо не буде, я поставлю направити до комітету для підготовки на повторне перше читання. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до до розгляду законопроекту 4639. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати. Комітет просить, щоб ми повернулись до його розгляду. 4639. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати. Голосуємо!

Не переконали зал. Колеги, на повторне перше читання, це може бути пропозиція компромісна? Може бути, так? Вона буде підтримана. Тоді давайте ми… Щоб ми зберегли законопроект, бо довго чекали, коли він буде в залі, а тепер знову доведеться чекати. Давайте ми зараз, я ставлю на голосування наступну пропозицію, яка передбачена регламентом. Направити до комітету для підготовки на повторне перше читання проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо гарантування реалізації конституційного права людини на страйк (№ 4639). Направити до комітету для підготовки на повторне перше читання. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо! Прошу підтримати. За-228 Рішення прийнято. Проведіть попередні консультації. На другий раз, будемо вірити, ми зможемо законопроект прийняти за основу.

Отже, колеги, наступний по порядку денному. До нас звернувся комітет з проханням перенести розгляд проекту Закону про внесення зміни до статті 44 Закону України "Про вищу освіту" (5023). Пані Наталія, ви, будь ласка, мене уважно слухайте. Комітет звернувся з проханням перенести, так? Чи ви наполягаєте на розгляді? Колеги, увага! Хвилиночку! Пане Співаковський, Максим Бурбак і Артур Герасимов. Давайте ми порадимось.

Колеги, увага! Необхідні додаткові консультації для наступного законопроекту. Будь ласка, представник комітету, проведіть консультації, щоб ми не завалили закон. Будь ласка, проведіть зараз консультації. Ми розглянемо наступний закон, а потім ми зможемо до нього повернутись. Наступний проект Закону про внесення змін до статті 80 Закону України "Про прокуратуру" (щодо визначення правового статусу Національної академії прокуратури України) (5226). І я ставлю на голосування пропозицію розгляду його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. 5226 – скорочена процедура. Будь ласка. За-179 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата України Карпунцова Валерія Віталійовича.

Шановні колеги, шановні громадяни, я радий, що на п'ятий раз до цього законопроекту дійшла черга. Але я сумний з того, що зал порожній і, мабуть, перспективи будуть от не досить райдужні. Стосовно законопроекту. Другого липня 2015 року парламентом прийнято Закон про внесення змін до Закону про прокуратуру. Було прийнято ряд новел, великі були надії покладались, але, на жаль, не так сталося, як гадалось. І однією з новел було те, що змінили статус академії прокуратури, а саме, визначили, що академія є державною установою і спеціальним статусом, що здійснює спеціальну підготовку кандидатів на посаду прокурора, підвищення кваліфікації прокурорів і зазначили, що Національною академією прокуратури не поширюється законодавство про вищу освіту. Відповідно для того, щоб підготовку та перекваліфікацію потрібно отримати ліцензію відповідно до Закону про освіту. А так як Закон про освіту відповідно до цього закону не поширюється, то взяти нічого не можна і виходить так, що велика, досить гарна матеріальна база, велика наукова база, починаючи, велика тренувальна база, ну, зрозуміло, що і тир є в Академії прокуратури, зрозуміло, що і бібліотека, зрозуміло, що досить багато конференцій проводиться. Але, на жаль, це все було Так ось ще ряд редакцій, пропонується в новій редакції викласти статтю 80. Я погоджуюсь з тим, що є зауваження раціональні і до другого читання їх, в принципі, можна було б виправити. Але прошу підтримати ініціативу законодавчу і також рішення комітету. Дякую. Дякую. До співдоповіді запрошується голова Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Кожем'якін Андрій Анатолійович. 17:39:26 КОЖЕМ’ЯКІН А.А. Шановний головуючий! Шановні колеги! Комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності підготовлений для розгляду проект Закону України про внесення змін до статті 80 Закону України "Про прокуратуру" (щодо визначення правового статусу Національної академії прокуратури України). Досить простий законопроект. Цим проектом пропонується викласти в новій редакції статтю 80 Закону України "Про прокуратуру" з метою усунення в ній ряду наявних колізій. Пропонується зробити Національну академію прокуратури вищим навчальним закладом, на якій поширюється положення Закону України "Про вищу освіту", надати Генеральному прокурору право призначати ректора академії. За подаянням ректора затверджувати статут, структура та штатну чисельність академії. Зробивши аналіз проекту, члени комітету зазначили, що з огляду на здійснення академії прокуратури освітніх видів діяльності, зокрема, підвищення кваліфікації прокурорів, спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора, виникає потреба у поширенні на її діяльність законодавство про вищу освіту. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України пропонує прийняти законопроект за основу. Зважаючи на викладене члени комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу та в цілому, але, якщо зал визначиться первинно прийняти за основу без прийняття його в цілому, то в принципі комітет не буде проти. Хоча у зв'язку з цим, що законопроект не такий складний, мені здається, що можна його приймати за основу та в цілому як закон. Дякую. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу провести запис: два – за, два – проти. Друзі, ну треба ще буде депутатів зібрати під голосування. Так що ви… Івченко передає Івану Кириленкові. Будь ласка. Шановні колеги! Іван Кириленко, фракція "Батьківщина". Як представник Комітету з питань освіти і науки я можу тільки вітати створення цієї структури. Треба тільки вітати, бо найбільша біда в державі, яка сьогодні є, це відсутність високого професіоналізму команд, які часто міняються. І це дуже впливає потім на якість державного управління. Тому будь-який навчальний заклад, який створюється, і там готуються професіонали на даній кафедрі, на даному напрямку роботи, це можна тільки вітати. Тому фракція підтримає цей законопроект в першому читанні, якщо зараз будуть підтримувати в цілому, ми підтримаємо і в цілому. І привітаємо створення нового навчального закладу. Дякую. Дякую. Від Радикальної партії Ігор Мосійчук. Колеги, можливо по одній хвилині? Ні, так? Дві хвилини, добре. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Ми підтримаємо цей законопроект, але я б зараз хотів звернути увагу всього українського суспільства, усієї української нації на подію, яка трапилась декілька днів тому, і на наше тверде переконання, вона буде мати надзвичайно тяжкі наслідки. Чому я говорю зараз, тому що це стосується і прокурати і судів. Це подія виправдання міністра вугільної промисловості так званого "ЛНР" і мера колишнього міста Стаханова Борисова, які організовували референдум, які, повністю є всі докази, є відео, є документи, не викликали свідків, не викликали Сергія Шахова, народного депутата, який свідок, Олега Ляшка, який є свідком, мене не викликали. Таємно, вночі звільнили. А знаєте чому? Відкрию головну таємницю. Тому що Борисов відмовився свідчити проти Єфремова, тому що він не підтвердив в суді свідчення, які давав на попередньому слідстві, і це стало для суду підставою. Тому фракція Радикальної партії і всіх інших колег закликаю, звертаюся до Генерального прокурора, не тільки з вимогою оскаржити, прокуратура це вже сказала дане рішення, а притягнути до кримінальної відповідальності суддю, який ухвалив це рішення. І, як член Вищої ради юстиції, Юрій Віталійович Луценко має порушити питання про відсторонення цієї судді, в тюрму її. ГОЛОВУЮЧИЙ.

звичайно ж цей законопроект має підтриматися Верховною Радою України, щоб ми дійсно отримали легітимний орган із статусом, який би не просто проїдав гроші, але і виховував, навчав нове покоління прогресивних, законослухняних і, увага, аполітичних прокурорів, щоб там їх навчили, що ніколи в житті недопустимо, аби прокуратура формувалася по квотному принципу, щоб сіло кілька лідерів фракцій, кілька їх спонсорів, а окремі олігархи сьогодні спонсорують відразу по дві фракції, одна фракція скотиняк, а друга, яка раніше називалася "Фронтом змін", фінансується Рінатом Ахметовим, і потім призначали там заступників Генерального прокурора, які оберігають їх лідерів від закону. Це має бути чітка позиція на майбутнє для країни. Окремо я хочу заявити, що єдиним порятунком для Генеральної прокуратури буде лише сценарій, коли народ України буде обирати Генерального прокурора. Коли Генеральний прокурор призначатиметься не по баням і ресторанам, не по міжфракційним східнякам, а коли простий пересічний українець, людина праці буде собі призначати керівника, який відкриє фронт боротьби проти проти різних олігархічних спрутів і скотиняк, які підтримують ці олігархічні спрути. Це єдино можливий сценарій, за якого наша країна обов'язково переможе корупцію в державі, за якої почнеться нова наша держава. В інакшому, протилежному випадку ви завжди матимете мафію, яка керуватиметься з олігархічних кабінетів, і прихвостней-підстилок, які будуть кричати тут від імені начебто українських…

Ви знаєте, цей законопроект – яскравий приклад того, як "совок" він все не відпускає цей зал і Генеральну прокуратуру в тому числі. Єдине хороше, що залишалося від реформи прокуратури це було те, що ми прибрали елітний орган, я можу без перебільшень сказати, це був елітний закритий орган, де за великі гроші потрапляли люди, які потім ставали так званими прокурорськими. Завдяки реформі прокуратури ми прибрали цей елітний орган. І на сьогоднішній день правнича професія це є єдина правнича професія, і будь-який юрист, будь-який правник, якщо він дотримується критеріїв, які виписані в законі, він має шанс потрапити в прокуратуру навіть за тих умов, що сьогодні ці конкурси є абсолютно закритими, абсолютно зарегульованими. Те, що нам сьогодні пропонується, пропонують повернутися в совок. Але навіть більше, Генеральному прокурору не дає спокій вища тепер освіта, юридична вища освіта. у нас не було призначень ректора, то тепер цим законом пропонується, що Генеральний прокурор ще й ректора буде призначати. Вибачте, будь ласка, але мені здається, що це напевно вже переходить будь-які межі розумного. Тому що, по-перше, ви повністю знищуєте автономію університетської освіти. По-друге, ви повертаєтесь до совкого елітного прокурорського закладу. І, по-третє, це є ніщо інше як фактично корупційні ризики, коли люди будуть в закритій системі абсолютно повністю самі для себе готувати всю систему нових прокурорських і ніколи, ніколи ця система не буде мати шансів на зміни і на реформування. І останнє. Ви нещодавно аплодували реформі, судовій реформі. Судова реформа передбачає єдиний стандарт правничої професії. Не нищіть хоча б Конституцію. Шановні колеги, "Народний фронт" буде підтримувати даний законопроект. І думаю, що можна його зразу голосувати за основу і в цілому. Але хотів тут зауважити, тут був полум'яний виступ "юного Леніна", який тут нам розказував під московську дудку, що нібито хтось десь фінансується. То це заціпний пес Льовочкіна, який фінансується, ще й не гребує підробляти своїми касирами на продажу наркотичних засобів у Полтаві. І думаю, що мій колега Мосійчук краще обізнаний в цих полтавських реаліях, де помічники цього ганебного "Леніна" беруть хабарі за те, щоб продавати наркотики в аптеках.

Колеги, я прошу усіх заходити в зал, приготуватися до голосування…

заспокойтесь, колеги, дам всім слово. (Шум у залі) Просто ми мали шанс розглянути ще інакший… інший законопроект. Якщо всі вимагають слово, ми просто не зможемо дійти до наступного законопроекту. Я всім дам слово, хто ще не виступав. Будь ласка, Мосійчук, одна хвилина, потім Папієв, потім Мельничук. Будь ласка. Я, звичайно, слухав-слухав тут "чарлі-марліна" і всяких там інтерівських підстилок. Але питання в іншому, питання болюче для мене і для всієї Полтавської області. Знищили підприємство "Полтавафарм", потім давали хабара поліцейському. Поліцейський виявився порядною людиною. Отут зараз на злодіях шапка горить. Подивіться, на кому зараз горить шапка в залі. Давали хабара, затримали прямо на місці злочину при дачі хабара, затримали. Потім побігли, "порешать" намагалися. А тепер тут розповідають про простих людей і тому подібне. Заспокойтеся! Припиніть обкрадати полтавських селян на ліках, припиніть!

бачимо у Верховній Раді України. І погано, що головуючий не дотримується Регламенту, тому що жодного з народних депутатів України, який би говорив по суті законопроекту, який винесено, чомусь не почуто було. Я хотів би взагалі нагадати частину другу статті 84 Конституції України, що рішення приймаються на пленарних засіданнях, виключно на пленарних засіданнях. Що відбувається зараз? фактично якесь продовження ранкового засідання, що суперечить частині третій статті 19 Регламенту. Взагалі-то ми приймаємо якісь рішення, а у нас сьогодні невідомий взагалі статус. І хто змінив календарний план, за який проголосувала Верховна Рада України, на сайті Верховної Ради України, невідомо. Я хотів би, щоб, і фракція "Опозиційного блоку" відповідне звернення підготувала на Голову Верховної Ради України, щоб нам на підставі Конституції та закону пояснили, що відбувається зараз: чи пленарне засідання, чи збори народних депутатів України, і який статус прийнятих законопроектів. Дякую. Це так мило і безглуздо, коли ви звинувачуєте інших депутатів, що вони говорять не по темі, і тут же самі говорите повні нісенітниці. Це треба трішки мати логічно-наслідковий зв'язок. Будь ласка, Сергій Мельничук. І переходимо до голосування.

Цей законопроект потрібно провалити і не дати узурпації прокурорської влади, яка фактично купує фракції, цілі фракції в даному парламенті, відпускає депутатів, відпускає цілі угрупування злочинні, які сидять тут. Тому цей законопроект не потрібно голосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Оксана Сироїд, будь ласка. Шановні колеги, ну я думаю, що обдурюванням людей в цьому залі нікого не здивуєш. Але коли ви вчергове розказуєте всім про те, як впроваджується судова реформа, а водночас ви не просто нищите ті самі зміни до Конституції, які ви приймали, ви фактично заради вигоди однієї людини ви вже ви вже знищили закон, ви вже знищили ту… навіть ті поступи в реформі прокуратури, які були зроблені. Ви вивели взагалі Генерального прокурора за межі закону. Ви вивели його за межі Конституції. А сьогодні ви хочете донищити те, що ви самі робите. Можливо, це ваша мета, я не знаю. Але не розказуйте більше людям про судову реформу, тому що в змінах до Конституції немає такого поняття, як органи прокуратури, немає ніякої спеціальної освіти для прокуратури, а є три правничих професії, які мають готуватися за одною системою… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь Якщо ви хочете далі вирощувати радянських прокурорів, то не брешіть людям про судову реформи. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Добре, я дам автору законопроекту хвилину. За хвилину буде голосування. Прошу голів фракцій Секретаріат Верховної Ради запросити депутатів в зал. Будь ласка, Карпунцов, 1 хвилина, і переходимо до голосування. також вдячний опозиції за критику, але, на жаль, вона була не по суті. Нагородили все, я знаю, що тільки туди не нагородили: політику, прокурора. Все, окрім того, що тут по закону діючому необхідно отримати ліцензовані сертифікати. Ми їх не можемо отримати, академія не може отримати. То дайте це право, виконати закон. Дякую, прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті 80 Закону України "Про прокуратуру" (щодо визначення правового статусу Національної академії прокуратури України), номер 5226. Як пропонував голова комітету, спочатку за основу. Прошу підтримати, прошу проголосувати за основу 5226. Голосуємо, колеги. За-175 Колеги, я… Ми можемо зійтись на позиції, щоб його направити в комітет на доопрацювання? Я поставлю згідно Регламенту всі пропозиції. Колеги, щоб ми змогли провести обговорення, я ставлю наступну пропозицію на голосування. Щоб проект Закону про внесення змін до статті 80 Закону України "Про прокуратуру" направити до комітету для підготовки на повторне перше читання. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. На повторне перше читання 5226. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо.

Я ставлю на голосування останню пропозицію: направити суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Давайте збережем законопроект. Я прошу підтримати пропозицію. Проект Закону про внесення змін до статті 80 Закону України "Про прокуратуру" (щодо визначення правового статусу Національної академії прокуратури України) (№ 5226) повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. За-170 Рішення не прийнято. Проект Закону 5226 відхилено. Дуже шкода. У нас був наступний законопроект, який був об'єднуючий, ми просто до нього не змогли дійти, бо розгорілась політична замість професійної дискусія в залі, на превеликий жаль. Шановні колеги, я не буду продовжувати засідання, вже шоста година. І таким чином ми сьогодні провели важкий, але плідний день. І пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Це було пленарне засідання Верховної Ради України, для тих, хто не до кінця розуміє принципи роботи Ради. Завтра о 10-й годині ми продовжимо нашу роботу. Нагадую, як завжди, в середу першими питаннями будуть питання ратифікації. І я запрошую всіх депутатів завтра о 10-й годині дисципліновано продовжити нашу роботу. Дякую вам. До побачення. Дякую